pozdrav vsem prisotnim! In nadaljujemo s **prekinjeno 1. točko dnevnega reda - predlog sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestina.** Ker je bil 4. junija, torej danes, vložen Predlog za razpis posvetovalnega referenduma z referendumskim vprašanjem, ki se nanaša na vsebino predloga sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestine, je Državni zbor moral pri odločanju o predlogu sklepa na 73. izredni seji 4. junija, upoštevati 28. člen Zakona in ljudski iniciativi, kar pomeni, da je moral najprej odločiti o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. O predlogu za razpis posvetovalnega referenduma je Državni zbor odločal na 74. izredni seji 4. junija ter sklenil, da se referenduma ne razpiše, zato je pogoj za odločanje o navedenem predlogu sklepa na tej seji izpolnjen. In zdaj prehajamo na odločanje o predlogu sklepa. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Aha, imate obrazložitve glasu? (Da.) Zdaj bi samo prosila, kdo ima v imenu poslanske, kolega Tašner Vatovec, kolega Žavbi, aha, potem, aha, kolega Predrag Baković. Kolega Tašner Vatovec, izvolite, ja in kolegica Šetinc Pašek. hvala, predsednica. Bi začel z enim citatom, danes smo namreč s strani opozicije pa tudi včeraj poslušali predvsem tudi o tem, razmisleku, kaj bo pomenilo priznanje Slovenije. Jakob Bris(?), danski družbeni reformist in novinar, je tam po koncu 19. oziroma na prelomu iz 19. na 20. stoletja zapisal sledeče: "Ko se mi zdi, da je vse, kar storim, brezplodno, se spomnim na kamnoseka, da s kladivom udari po skali tudi stokrat, ne da bi na njej pustil najmanjše razpoke. Vendar, ko se pri 101. udarcu ta razkolje napol, vem, da tega ni povzročil zadnji udarec, ampak prav vsi, ki so bili zadani prej." Lahko se komu zdi, da 146. udarec ne bo ničesar spremenil, jaz verjamem, da lahko 146. udarec prinese razpoko, ki seveda ni razpoka ampak pravzaprav neko dejanje v bistvu, ki bo združevalo, dejanje, ki bo pomagala dvema pravzaprav prijateljskim ljudstvom, dvema narodom, ki mislim, da zelo dobro, tisti, ki niso predstavniki vedno oblasti, znata živeti drug ob drugim, da bodo lahko tudi v neki bližnji prihodnosti živeli v miru. To se mogoče sliši zelo idealistično, ali pa mogoče celo nekako utopično v teh trenutkih, ampak mislim, da smo številni v teh razpravah v zadnjih dneh povedali tisto, kar je ključno. Priznanje je za to, da lahko dva partnerja enakopravno sedita za isto mizo in se dogovorita o tem, kako zaključiti več desetletij trajajočo morijo. Seveda so za to potrebni veliki napori, ne moreta to narediti dva sama, bodo potrebni vmesniki, ampak jaz ta trenutek vidim, da tudi s tem dejanjem priznanja bo lahko Republika Slovenija vsaj eden od teh vmesnikov, eden od teh posrednikov in mislim, da je to tudi odgovornost, ki si jo Republika Slovenija danes nalaga na svoja pleča za vsaj naslednje poldrugo leto, ko smo še nestalna članica Varnostnega sveta, verjamem pa, da tudi kasneje, ko bomo še vedno, in in to smo tudi dokazovali številna leta, kot država razumeli ne samo stiske Palestink in Palestincev, ampak pravzaprav vseh, vseh konfliktov in vseh žarišč, ki obstajajo po svetu in vedno zagovarjali človekove pravice / znak za konec razprave/ tisto, kar imamo zapisano v Ustavi in to je politiko, ki bo vedno slonela na miru. Jaz mislim, da je to popotnica, ki jo danes dajemo tej Vladi in seveda tudi vsem naslednjim vladam Republike Slovenije, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da facilitirajo bližnjevzhodni mirovni proces. Tako, da danes lahko, smo lahko srečni in ponosni, da bomo poslanke in poslanci pritisnili tipko za priznanje Palestine, jutri pa bo seveda potrebno / znak

Manj strašna noč je v črne zemlje krili kot so pod svetlim soncem sužnji dnevi, je citat iz Krsta ob Savici, ki ga je Ljubljančankam in Ljubljančanom ter Slovenkam in Slovencem zapustil župan Ivan Hribar, preden je skočil v Ljubljanico. Jaz verjamem, da smo tisti, ki smo danes ostali v hramu demokracije, obraz Slovenije, ki ga želimo poslati v svet. Poslanske skupine Levica, SD in Svoboda, poslanske skupine koalicije smo tiste, ki smo storili ob podpori naše Vlade ključen korak, ki ga ni uspelo storiti 14 vlad in devet sklicev parlamenta, to je priznati neodvisno državo Palestino, kar ni samo neko moralno-politično dejanje, ampak je v resnici v tem trenutku higienski minimum, ki smo ga dolžni sprejeti vsak sam zase. In jaz sem neizmerno ponosen, da sem del te večine, ki ni samo večina v tem slovenskem parlamentu, ampak je, in to sem trdno prepričan, tudi večina v slovenskem narodu. Kajti slovenke in Slovenci smo tisti, ki smo vedno v zgodovini znali stopiti na pravo stran. Tisti, ki jih pa danes ni v tem hramu demokracije, pa so tisti, ki v resnici dandanes, tako kot je bilo že prej povedano, kolaborirajo z interesi kapitala in z interesi tujca. Danes so vse luči svetovne, mednarodne, geopolitične javnosti uperjene v ta parlament, so uperjene v Slovenijo. In jaz sem ponosen, da je to slika, s katero pošiljamo v svet, da je genocidov v Palestini oziroma genocidov v Gazi dovolj, da je to naš jasen signal tudi mednarodni skupnosti, da je slikam iz Gaze dovolj. Jaz sem neizmerno ponosen, da sem del skupine poslank in poslancev Poslanske skupine Svoboda, ki bomo vsi soglasno s ponosom in s ponižnostjo glasovali za priznanje neodvisne države Palestine.

Situacija v Gazi, kot smo slišali, je katastrofalna in se še poslabšuje. Sever Gaze se sooča z lakoto, Meddržavno sodišče je odredilo Izraelu, da nemudoma ustavi vse vojaške operacije v Rafiji in odpre prehode za humanitarne, za humanitarno pomoč, pa kljub temu se to ne zgodi. Dostop pomoči seveda dodatno ovirajo tudi uničena infrastruktura,

V povračilnih napadih Izraela, smo slišali, je umrlo 36 tisoč ljudi, 13 tisoč 500 otrok. Za samo predstavo lahko povem, da se je v letu 2022 v Sloveniji rodilo 17 tisoč otrok, 500 jih je v Gazi umrlo, to je skoraj cela generacija slovenskih otrok. In vse te okoliščine, vse te, ta grozna dejstva, ki se dogajajo v Gazi, kažejo na to, da je potrebno sklep podpreti. Soočajo se s pomanjkanjem zatočišč, s pomanjkanjem hrane, s pomanjkanjem goriva, zdravstvenih storitev, pitne vode in tako naprej in zaradi tega, spoštovani, s priznanjem Palestine pošiljamo signal državam po zgledu Norveške, Španije, Irske in seveda zdaj tudi Slovenije ter tudi drugih držav, ki so priznale Palestine do sedaj že, da to storijo tudi ostale. Vemo, da je priznalo do današnje 146 držav Palestino in Slovenija je naslednja - verjamem, da se bo to tudi danes zgodilo. Gre za zgodovinsko pravičnost, potrditev neodtujljive pravice palestinskega ljudstva do samoodločbe in seveda tudi do varnega življenja na njihovem ozemlju. Naša zavezanost v mednarodnem pravu in implementaciji rešitev dveh držav, kot je navedeno že v več resolucijah Varnostnega sveta združenih narodov in Generalne skupščine OZN, ostaja trdna. Izraelci in Palestinci potrebujejo varnost in upanje za prihodnost. Najhujše oziroma najnujnejše je najprej doseči premirje, zagotoviti humanitarno pomoč, izpustitev vseh talcev, s priznanjem Palestine pa želimo ponovno spodbuditi začetek mirovnih pogajanj za končno rešitev

ko se bom pogledala jutri ali pa danes zvečer v ogledalo, bom videla človeka, zavedati se hočem, da smo tukaj ljudje. Zakaj je pravzaprav treba priznati Palestinsko državo? Kolegi so že povedali, res je, nimajo atributov državnosti, pravzaprav po tem bombardiranju, po uničevanju, po masakriranju palestinskega naroda praktično nimajo ničesar več. Odreka se jim voda, odreka se jim hrana, zapirajo se jim humanitarne poti, da bi sploh dobili humanitarno pomoč. Vse to se dogaja tudi s podporo zahodnih držav, z njihovo največjo zaveznico ZDA, in prav je, da danes zgodovinsko odločimo o tem, da Slovenija več pri tem ne asistira. začnemo govoriti znotraj argumentov mednarodnega prava, kot je povedala ministrica za zunanje zadeve, da palestinski narod dobi tisto minimalno pozicijo, po mednarodnem pravu, da se lahko sploh začne pogajati znotraj mirovnih procesov, da sploh lahko začne govoriti o svojem obstoju tudi na tem mednarodnem prizorišču. Zato je treba priznati Palestino, pa čeprav gre zgolj za simbolno gesto. Za nek droben kamenček v neki elementarni temelj humanosti, v elementarni temelj človečnosti. Zato bom danes s ponosom glasovala za.

Kot veteran slovenske osamosvojitvene vojne, se še kako dobro spomnim, kako smo bili veseli prvih priznanj tujih držav. Med tistimi, ki so nas priznali, je bila tudi Palestina, pa še kdo. Danes smo v dobri družbi in na pravi poti. Ponosen sem na slovenski parlament, da smo to zgodbo priznanja videli in vidimo človeško, ne politično. Smo v obdobju volitev, zato hvala lepa Vladi, predsedniku vlade, ministrskemu zboru, zunanji ministrici Tanji Fajon za vse kar je bilo opravljeno. To ni hipno, to ni trenutno dejanje. To je proces, na katerem se je delalo mesece in mesece. Zdaj pa še nagovor slovenskim državljankam in državljanom. S tem glasovanjem nocoj, ta trenutek bo tudi povsem jasno, za kakšno Evropo se kdo od nas zavzema. Si želi Evropo, kjer so enakovredni partnerji, ki bivajo v zadovoljstvu, spravi in miru na enakovrednih ravneh dveh držav želijo odprte zadeve reševati s sporazumom, pogovorom, dogovorom. Ali želimo nek agresiven, militanten pristop, ki nima predvidljivih posledic? Zadovoljen sem, da nas bo danes več kot 50 izbralo. Pravo pot, tisto, ki je značilna za Evropo, za našo domovino. Hvala lepa. Kolegica Nataša Sukič, imate obrazložitev glasu v svojem imenu, izvolite. **NATAŠA SUKIČ (PS Levica):** Hvala lepa. Presrečna sem, da bom lahko danes ob tem zgodovinskem dnevu podprla to pomembno odločitev za priznanje Palestine. Danes je velik dan za Slovenijo in je velik dan za Palestince in Palestino. Danes je dan, ko je Slovenija dokazala, da je lahko mala država velika, da je lahko zgled, da je lahko pionirka, ki bo za sabo potegnila druge, zahodne države. Zakaj je tako pomembno, da potegne za sabo zahodne države? Zato, ker so **34. TRAK: (TB) - 21.35** (nadaljevanje) zahodne države tiste, ki imajo moralni dolg do Palestincev, tiste, ki lahko učinkovito pritisnejo na Združene države Amerike, brez katerih ta zločin Netanjahujevega režima ne bi bil mogoč, in tiste, ki lahko dokončno, če bodo odločne, zaustavijo Netanjahuja v njegovem krvoločnem pohodu. Tako, da izjemno sem vesela, presrečna in ponosna, da je danes končno prišel ta dan,

Oprostite, gospod Reberšek, to je bilo pa tako grdo, da moram kar povedati. To spakovanje, ko nekdo govori ni primerno niti za otroka, kaj šele za poslance Državnega zbora.

Obstaja zgodovina brez narodov, ne pa nikakor narod brez zgodovine, in to definitivno je palestinsko ljudstvo. Že dolgo nazaj so Združeni narodi odločili, da se vzpostavita dve državi in to je bilo izglasovano. In prav je, da zdaj to zgodovinsko krivico, ki smo jo naredili palestinskemu ljudstvu, v vseh teh vojnah, v vseh teh

Tudi jaz sem tako kot moji predhodni govorniki zelo ponosen na današnji dan. Slovensko priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države je pravzaprav edina pot miru, miru, stabilnosti v regiji in rešitvi dveh držav. Je najboljše jamstvo za mirno prihodnost in sobivanje Izraelcev, Palestincev. Palestinci si zaslužijo svojo državo, tudi Izraelci si zaslužijo svojo državo, tako kot smo si mi leta 1991 zaslužili svojo državo. Bilo mi je grozno poslušati nekatere argumente proti priznanju, ker sem se spomnil, kako je bilo leta 1991, ker te iste argumente so uporabili nekateri proti priznanju naše države. Seveda bom z veseljem pritisnil na gumb ZA.

nikakor pa se, že par dni se sprašujemo, kdaj je čas, čas je že vsaj 30 let, pogoji z vidika mednarodnega prava so že davno izpolnjeni, kar pa ni čas, pa ni čas za travme, za genocid, ki se dogaja. Mi vsakič znova govorimo, nikoli več, ampak vsakič znova, v tem, ko govorimo nikoli več, se dogajajo grozodejstva, se dogajajo vojna hudodelstva in nekateri, zavestno se nisem danes udeležila razprave predvsem zaradi tega, ker je preveč čustveno govoriti o palestinskem boju in je zelo težko govoriti racionalno o palestinskem boju, zaradi tega, ker vsak izmed nas, ki ima vsaj malo humanosti in človečnosti v sebi, ne more govoriti o grozodejstvih na nek racionalen način. Čustveni naboj, seveda, da je, ker ko gledaš podobe otrok, ko gledaš podobe umiranja, ne moreš ostati v nem in Palestina in Gaza in še posebej Rafa, vsaj nas, ki smo morda v najstniških letih opazovali Bosno in Srebrenico, neizmerno spominja tudi na to zgodbo. Na zgodbo tega, ko je nekdo iskal zatočišče, ko mu je bilo obljubljeno, da bo varno,

Kdo smo, če ne priznavamo mednarodnega prava? Ali smo potem res demokratična država? Absolutno, danes glasujem za. Ne z veseljem, ker veseli ne bomo, dokler ne bo sklepnega dejanja miru.

Mislim, da je pomembno, da bomo palestinskemu narodu priznali pravico do samoodločbe. Ampak najbolj pomembno pa se mi zdi, da je Slovenija danes na pravi strani zgodovine in da je Slovenija danes izbrala človečnost kot prvo vrednoto. Na to sem zelo ponosna in

Pred sedmimi ali osmimi leti sem v tem Državnem zboru obiskal vašega predhodnika, doktor Milana Brgleza. Jaz sem bil takrat državljan upokojenec, ampak sem ga vprašal kaj bo s priznanjem Palestine. In on mi je takrat zagotovil, da je podpora v Državnem zboru in da bodo naročili vladi ali priporočili vladi za priznanje. Žal je poteklo od takrat sedem let, vesel sem in v čast mi je, da sem del tega Državnega zbora, ki nam je to uspelo. Imam pa grenak priokus,

to so pa, to je pa 50 kiloton ali to so dve atomski bombi na Hirošimo. Tako da moj glas seveda je za priznanje Palestine. Hvala lepa. Zdaj vas prosim, spoštovane poslanke in poslanci, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav in odločamo o predlogu sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestina. Glasujemo.

Republika Slovenija je s tem storila zadnji korak in priznala Palestino kot neodvisno in suvereno državo. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi 73. izredno sejo Državnega zbora. Se vam lepo zahvaljujem in vam želim vse dobro do naslednjič. Hvala lepa. Hvala